Želim vam svima dobro jutro i krećemo sa današnjim zasjedanjem Hrvatskog sabora. Želim obavijestiti saborske zastupnike, a posebno pozvati klubove minuta ćemo prekinuti zasjedanje, da bi pripremili dvoranu, a u 12 sati će biti komemoracija za pokojnog Stjepana Radića, člana saborskog zastupnika i potpredsjednika Hrvatskog sabora u jednom mandatu, pa molim klubove da osiguraju da bude u dvorani što veći broj zastupnika. A sad prelazimo na dnevni red, 2. točka dnevnog reda, to je – - Prijedlog odluke o osnivanju Istražnog povjerenstva za utvrđivanje činjenica u vezi sklapanja prve izmjene i dopune ugovora o međusobnim odnosima koji se odnose na društva INA-industrija nafte d.d. te glavnog ugovora o plinskom poslovanju sa strateškim partnerom MOL Hungarian Oil And Gas članova Kluba zastupnika SDP-a. Prijedlog odluke je podnesen na temelju članka 5. i 6. Zakona o istražnim povjerenstvima. Prijedlog akta primili ste u pretince. Želi li predstavnik predlagatelja dodatno obrazložiti prijedlog? Da. Uvaženi zastupnik Gordan Maras. Izvolite.

Hvala lijepo gospodine potpredsjedniče, kolegice i kolege zastupnici. Evo nekoliko rečenica zbog čega SDP predlaže osnivanje istražnog povjerenstva i da ukratko obrazložim koji bi bio djelokrug rada istražnog povjerenstva, odnosno čime bi se, u kojem roku povjerenstvo trebalo baviti. Znači kao što ste i sami rekli SDP predlaže osnivanje istražnog povjerenstva koje se odnosi za utvrđivanje činjenica u vezi sklapanja prve izmjene i dopune ugovora o međusobnim odnosima koji se odnose na društvo INA-industrija nafte između Vlade Republike Hrvatske i MOL-a, te glavnog ugovora o plinskom poslovanju sa strateškim partnerom MOL-om. Zbog čega to predlažemo? Ja mislim da i cjelokupnoj hrvatskoj javnosti, a i nama ovdje nije potrebno previše objašnjavati. je ja bih rekao kompanija koja je bila nacionalni ponos, najveća hrvatska kompanija, koja je samo u 2008. godini imala promet od 26 milijardi kuna, znači skoro, odnosno nešto više od 8% ukupnog BDP-a. S druge strane u njoj je zaposleno 10 tisuća, otprilike 10 tisuća zaposlenih sa svojim dobavljačima, zapošljava preko 50 tisuća ljudi, ima veliku ulogu i utjecaj na socijalni status hrvatskih građana zbog toga što je energetika jedna od temeljnih grana koja svaka država treba brinuti, odnosno na neki način to je strateški interes svake zemlje da zaštiti energetiku, odnosno svoje građane i svoje gospodarstvo sa sigurnom dobavom, kvalitetnom dobavom energenata i drugih derivata koji iz toga idu. Nakon šta smo vidjeli i nakon šta smo spoznali kako se privatizacija INA-e odvijala tijekom 2008. godine, 2007., 2008. godine, odnosno kada su javni postali ovi dokumenti o kojima smo sada govorili donijeli smo donijeli smo zaključak da je potrebno osnovati istražno povjerenstvo zbog toga šta odgovorni parlamenti u ovakvim situacijama svagdje u svijetu, pa i u Hrvatskoj trebaju otvoriti ove teme. Neke nelogičnosti koje se javljaju apsolutno se trebaju ispitati, pogotovo šta rekao sam energetika je javni interes, INA je kompanija koja na žalost 6, 7 godina stoji, nakon prvog kruga privatizacije investicije nisu išle onom dinamikom kojom su trebale ići i normalno da povjerenstvo treba vidjeti da li je javni interes, da li su hrvatski građani zaštićeni, odnosno da li je javni interes zaštićen. Dobro je podsjetiti kako je sve skupa priča oko privatizacije INA-e krenula. 2002. godine Sabor je donio Zakon o privatizaciji INA-e, 2003. godine proveden je javni natječaj, međunarodni javni natječaj na kojem je prodano 25% dionica, plus jedna dionica INA-e strateškom ulagaču. Moram napomenuti na tom javnom natječaju su se javila dva ponuđača i u tom trenutku je izabran onaj koji je dao povoljniju ponudu i za 505 milijuna dolara prodano je 25 plus jedna dionica INA-e. U sklapanju ugovora sa strateškim, prilikom sklapanja tog prvog ugovora sa strateškim ulagačem definirani su i dinamike, ulaganja i način na koji bi se INA trebala razvijati i postati velika srednjeeuropska regionalna kompanija, gdje bi sa tim investicijama bila konkurentna, povećala svoju proizvodnju na način da može plasirati i na susjedne zemlje određeni dio proizvoda, i postati konkurentnija nego što je bila do tada. Radilo se o velikim investicijama koje su trebale biti rekao sam u proteklih 6 godina odrađene, ali na žalost nisu. Daljnji podatak koji je ključan u privatizaciji INA-e je 2005. godine kada je Vlada po zakonu prenijela bez naknade 7% dionica Fondu hrvatskih branitelja, a 2006. godine je proveden …/Govornik se ne razumije./… gdje se prodaje 17% dionica hrvatskim građanima. U trenutku, znači 2007. godine, još u tom trenutku Hrvatska preko znači Vlada Republike Hrvatske preko svojih dionica i kroz Fond hrvatskih branitelja, s obzirom da u Fondu hrvatskih branitelja je tada sjedila i potpredsjednica Vlade Jadranka Kosor i ljudi koji su bili predloženi od strane vlasti, ostvarivala je utjecaj i preko tih dionica. Znači u tom trenutku još uvijek Hrvatska raspolagala sa preko 50% dionica INA-e. 2008. godine s obzirom da je proteklo 5 godina od sklapanja prvog ugovora, trebalo se pristupiti drugom sklapanju ugovora pregovorima i MOL je u tom trenutku ponudio hrvatskim hrvatskim građanima i svim zainteresiranima da otkupe njihove dionice, i dao javnu ponudu za preuzimanje INA-e i u tom postupku do 1. listopada, do kad je vrijedila ponuda, uspio sakupiti 47%, nešto preko 47% dionica. U tom trenutku Hrvatska je imala 44% dionica, odnosno svega 2,3% dionica manje nego što ima MOL. Znači, moglo bi se reći gotovo ravnopravni partneri po omjeru u vlasništvu. MOL samo 2,3% dionica više nego što je to imala INA. U tom trenutku Vlada se odlučuje na sklapanje novog ugovora i 2009. godine na 67. sjednici Vlade 29.01., Vlada donosi odluku o davanju suglasnosti na ugovore sa strateškim partnerom MOL-om, odnosno na ovu prvu izmjenu i dopunu ugovora te još na ovaj drugi ugovor o plinskom poslovanju gdje se definiraju novi odnosi i preuzimanje plinskog biznisa od INA-e. Ono što, i to je evidentno iz tih izmjena ugovora, stoji je da MOL, rekao sam sa svega 2,3% dionica više, ima gotovo 100% upravljačkih prava, odnosno upravlja kompanijom kao da je vlasnik mnogo većeg udjela nego što je. I sa druge strane plinski biznis, koji uključuje i prodaju skladišta plina "Okoli" i odnosno kupnju od INA-e plinskog skladišta "Okoli" definira da će Hrvatska preuzeti plinski biznis i na neki način teret troška narednih godina dok se cijena plina ne uskladi sa tržišnom kako ne bi bio preveliki udar na hrvatske građane. Na taj način Hrvatska preuzima, po nekim procjenama, skoro 4 milijarde kuna troška koji nije trebala preuzeti, odnosno koji je morala dogovoriti sa INA-om kako da se podijeli i na neki način kako da taj trošak do usklađenja cijene ne bude preuzet skroz na hrvatsku stranu, odnosno odnosno na naravno kroz hrvatski proračun na porezne obveznike. Cilj istraživanja ovog Istražnog povjerenstva je, i pitanja koja povjerenstvo treba ispitati, prvo zbog čega su MOL-u dana veća upravljačka prava nego je to uobičajeno za strateške partnere koji imaju približno isti udjel u nekom trgovačkom društvu? MOL ima veća upravljačka prava nego što to daje razlika dionica između Hrvatske i MOL-a? Samo za 2,3% dionica više MOL ima apsolutno cijelu cijelu kontrolu nad hrvatskom kompanijom, odnosno nad kompanijom koja ima 26 milijardi kuna prometa ili 8% hrvatskog BDP-a. Drugo pitanje, zbog čega se u postupak privatizacije nije uključila još neka tvrtka? Bilo je zainteresiranih i u slučaju da Hrvatska vlada nije, a kako informacije govore, i nije bila zadovoljna, mada je to malo kontradiktorno s obzirom da je imala kontrolu nad upravom 6 godina, nije bila zadovoljna dinamikom investicija u INU, zbog čega u tom slučaju nije uključila još jednu kompaniju, ili dvije ili tri koje su se mogle javiti da kupe i da uzmu dionice INA-e i na taj način da poveća vrijednost tih dionica, napravi utrku kompetitivnijom i na kraju krajeva da bude veća korist za dioničare i za hrvatske građane. Sjetit ćemo se tog vremena kada je 2008. godine i dana ponuda MOL-a, javljala se još jedna kompanija koja je bila zainteresirana i na početku prilikom prve privatizacije OMV, koja je bila zainteresirana da Hrvatska vlada proda ovih 19% dionica koje je imala iznad 25 plus 1 dionicu, a koje bi trebale zauvijek ostati u hrvatskom vlasništvu kako bi se zaštitio hrvatski interes. Da ih da na tržište, da se napravi natjecanje i da se eventualno još jedna kompanija, u ovom slučaju OMV uključi u cjelokupnu privatizaciju. I u toj situaciji vrlo vjerojatno i mali dioničari i Fond hrvatskih branitelja bi dobili puno veću cijenu za dionice INA-e nego što su ih ovako dobili. Znači treba odgovoriti i na to pitanje zbog čega nije privatizaciju koju je u tom trenutku mogla obaviti na način da se uključi još netko nije obavila. Pogotovo zato što nije bilo nikakve obaveze niti ugovorima od prije između MOL-a i Hrvatske vlade da se daljnja privatizacija uvjetuje time da to ide u u vlasništvo MOL-a, odnosno da se privatizira u smjeru MOL-a dionice koje je imala Hrvatska vlada u svojem vlasništvu. Znači nije bilo garancije MOL-u da će on preuzeti INA-u skroz, ali Vlada je odlučila tako da to napravi, odnosno da ne ide dalje u privatizaciju, da ne traži eventualno još kojeg strateškog partnera. Naravno, tu se uvijek sjećamo i izjava koje su preko javnosti davali i bivši premijer Sanader, koje su bile na neki način usmjerene prema tome da se INA proda MOL-u. S druge strane, informacije koje su isto ključne. Tko je sve bio uključen u postupak pregovora oko te izmjene ugovora, pogotovo oko upravljačkih prava. Članovi povjerenstva, mada su oni poznati, ali informacije javnosti nisu prezentirane preko portala Vlade kao druge odluke. I sa druge strane koji su konzultanti sudjelovali u tom cijelom poslu. Ja ne mogu vjerovati da je sada, kako ispada po izjavama u medijima, jedini potpredsjednik Polančec pregovarao sa hrvatskom stranom. Vjerojatno je imao konzultante, vjerojatno je još određeni članovi i Vlade i ministarstava su sudjelovali u tim pregovorima. Treba vidjeti koji su to konzultanti i za čiji interes su oni pregovarali prilikom dogovora oko novog ugovora sa strateškim partnerom. Sljedeće pitanje, zbog čega je Vlada prihvatila preuzeti plinski biznis? Zbog čega? MOL kada je investirao u kompaniju, kada je kupio dionice, pogotovo zato što su te dionice bile kupljene prije nego što se ispregovaralo ugovor o plinskom biznisu, on je znao što kupuje. Zbog čega smo sada išli u korist INA-e i preuzeli plinski biznis koji će koštati hrvatske građane kroz proračun narednih 3,4 godine otprilike 4 milijarde kuna? Da li postoji neko objašnjenje koje se može dati, odnosno da li netko može to obrazložiti hrvatskim građanima? I to je zadatak apsolutno ovog povjerenstva da to utvrdi. zbog čega je unutar plinskog biznisa prodano plinsko skladište "Okoli", odnosno kupljeno, pardon, kupljeno skladište "Okoli"? Umjesto da smo osigurali opskrbu plinom na način da se gradi novo skladište, da PLINACRO gradi novo skladište, mi smo od INA-e opet u ovom slučaju nakon privatizacije u većinskom, odnosno pretežitom vlasništvu MOL-a, odlučili smo kupiti skladište koje nama možda nije toliko prijeko potrebno, umjesto da smo gradili novo, a to skladište u OKOLI MOL, odnosno INA ne može odnijeti iz Hrvatske, ono bi tu ostalo u službi hrvatskih građana. I to je ono pitanje koje isto treba razjasniti. Zbog čega se to kupovalo? Sada s obzirom da smo kupili, nemamo novca za gradnju novog skladišta, i sa druge strane nude se rješenja da se priključimo na Mađarski opskrbni sustav kako bi Hrvatska imala neku energetsku sigurnost da se ne bi dešavalo ono što se dešavalo prošle godine kada smo ostali bez plina. S druge strane, da li postoje drugi poslovi koji su povezani sa sklapanjem ugovora spomenutih u ovom Zakonu, je li bilo određenih pogodovanja MOL-u tijekom cijelog postupka, da li su u ovom slučaju zaštićeni interesi i imovina Republike Hrvatske, je li zbog eventualnih nepravilnosti oštećen državni proračun Republike Hrvatske, jesu li sudionici ovog postupka na žalost za koje još uvijek ne znamo koji jesu, da li su oni davali netočne ili nepotpune izjave o ovom postupku, dali su izvještavali one relevantne institucije Republike Hrvatske Vladu, Sabor o tome kako teče privatizacija INA-e i sve ostale bitne činjenice koje su vezane uz ovu privatizaciju. Apsolutno smatramo da treba preispitati još jednu stvar, zbog čega dinamika investicija u INA-i svih ovih godina nije išla onako kako je to bilo dogovoreno prvim ugovorom, a preuzete su određene obveze, preuzeti su čak i dinamika radova, preuzeto je to da se čak mora i Hrvatski sabor o tome izvještavati kako se INA razvija, da li se u nju investira kako je bilo dogovoreno sa strateškim partnerom, da na kraju u ovom trenutku INA zaostaje, u ovom trenutku INA više nije kompanija koja je mogla biti. Ja ću vas podsjetiti INA je 2000., 99. i 98. bila kada se komparira sa MOL-om puno veća kompanija, ali na žalost s obzirom da je dinamika investicija u INA-u stala, a u 6 godina godina Vlada je mogla i morala kontrolirati kako ta priča ide, nije se to desilo i danas imamo situaciju da INA proizvodi dosta nekvalitetno gorivo koje mi iz godine u godinu moramo pomicati pomicati roko od kada ćemo primjenjivati stroga Europska pravila jer inače INA ne bi mogla u Hrvatskoj prodavati gorivo koje sada proizvodi u svojim rafinerijama. Na žalost šest godina je stao ciklus investicija u INA-i, i to mora isto biti odgovoreno zbog čega se to nije na žalost nastavilo kako je bilo planirano. Htio bih reći još jednu stvar, INA rekao sam ponos Hrvatskog gospodarstva, barem je to bila, na žalost sada u teškoj situaciji, vidimo i 2008. godine i gubitak od milijardu kuna koji je ostvaren, investicije koje nisu napravljene, podsjeća na još jednu kompaniju koja je isto tako imala veliku šansu u privatizaciji postati lider regionalni, postati puno veća kompanija nego što je to danas. Radi se o Plivi. Neminovno se između ova dva slučaja vuku neke paralele i interes SDP-a i interes ovog istražnog povjerenstva bi trebao biti to da INA ne postane ono što je Pliva danas. Totalno rasprodana kompanija koja je prodala svoje resurse, istraživački centar i postala samo tvornica generičkih lijekova. Od regionalnog lidera, od kompanije koja je znanja koja je nove proizvode plasirala na tržište do tvornice generičkih lijekova. Bojimo se da na žalost INA ide u tom smjeru da postane samo veleprodaja goriva, i to ne proizvedeno u Hrvatskim rafinerijama nego u nekim drugim, i to je ono što treba spriječiti i to je ono što treba zaštititi, i to je ono što Hrvatski sabor kao odgovoran parlament mora raditi i mora vidjeti da li ide to u tom smjeru, a ako ide mora to spriječiti. Još jednu stvar koju bih rekao, a čuli smo jučer stav Kluba odnosno zastupnika HDZ-a da se ovaj zahtjev proširi, apsolutno Klub zastupnika SDP-a kao predlagač nema ništa protiv toga, smatramo da treba ako je potrebno Hrvatskoj javnosti objasniti sve ono što je relevantno uz privatizaciju INA-e i dati sve odgovore koje Hrvatsku javnost zanima, na žalost, ako je bilo ikakvih problema 7 godina se čekalo sa time, i sada kada se osniva ovo povjerenstvo kada je potrebno treba dati odgovore na još neka pitanja. INA je 2002. krenula u privatizaciju, 2003. godine za 505 milijuna dolara, a sada ću vam dati jednu komparaciju je prodana na javnom međunarodnom natječaju između više ponuditelja. DA je sadašnja situacija na tržištu kapitala 505 milijuna dolara, 303,3 milijarde kuna, to znači da je prosječna dionica tada vrijedila koja je prodana 1320 kuna, znači 2003. godine. Crobex je u tom trenutku bio duplo manji nego što je sada, znači kada bi preselili tu vrijednost iz 2003. u današnje vrijeme dionica bi vrijedila 2600, 2700 kuna, sada na tržištu kapitala dionica sa današnjim danom vrijedi 1700 kuna, što sugerira da je dobiveno 30%, do 40% više nego što bi to bilo danas da se ona prodaje na da se ona prodaje na tržištu kapitala. Znači javni natječaj, međunarodni koji je doveo do toga da se dionica INA-e proda za 40% više vrijednosti nego što bi se dobilo danas na tržištu kapitala. Znači jedan korektan posao, dobar posao i normalno da Klub zastupnika SDP-a nema apsolutno nikakvog problema da se raspravi i to i pozdravljamo da ste predložili da se prihvati ovo povjerenstvo i da se to uvrsti u djelokrug rada povjerenstva. odgovorni parlamenti u cijelom svijetu pa tako i u Hrvatskoj moraju raspravljati o ovakvim temama. Kada postoji sumnja na nepravilnosti, kada postoji sumnja na to da nije zaštićen javni interes, parlament svake zemlje pa tako i Hrvatske mora donijeti odluku da napravi istražno povjerenstvo, da kaže svojim građanima što se tu dešavalo i da li je javni interes bio štićen. S druge strane vidjeli smo iz prakse, istražna povjerenstva su donosila različite rezultate ali zadnje istražno povjerenstvo je donijelo rezultat do toga da se otvorila istraga i na kraju krajeva da su se sankcionirali određeni ili će se sankcionirati ako odvjetništvo uspije u svojem naumu na sudu ljudi koji su u ime Hrvatske sklapali određene poslove. Želimo ovdje isto tako reći, treba zaštititi Hrvatski interes, treba ukoliko je bilo kakvih nepravilnosti to hrvatskim građanima reći, pa čak i ako se ustanovi da je do sklapanja ugovora između strateških partnera i dodataka ugovora između strateških partnera došlo na netransparentan i nelegalan način, treba ići do toga da se mijenja, pa ako treba i raskine kako bi se zaštitila Hrvatska, kako bi se zaštitila naša kompanija i naši građani. I zato očekujem od svih klubova zastupnika u Hrvatskom saboru da podrži osnivanje ovog povjerenstva kako bi na neki način došli do istine što se oko INA-e dešavalo, zbog čega se dešavalo i zbog čega INA ide u smjeru kojim trebala ići umjesto da postane regionalni lider ona ide u smjeru da postane mala kompanija koja će prodavati gorivo i derivate, nažalost ne napravljene u svojim rafinerijama, nego u rafinerijama na području drugih zemalja i drugih kompanija. Rekao sam ne bih htio da INA postane Pliva mada mnoge indicije govore da se otprilike ide u tom smjeru i ne bih htio da se ako bih smio parafrazirati kako je Pliva prodana uz zvukove arija iz Verone, ne bih htio da INA bude privatizirana, prodana i svedena na najniže grane uz svirku čardaša i eventualno nekih dogovora koji su bili daleko od očiju javnosti od javnosti u Hrvatskoj i od hrvatskih građana. Hvala lijepo. Zahvaljujem. Imamo dva ispravka netočnih navoda, prvo je uvaženi zastupnik Krešimir Ćosić. Izvolite. **Ćosić, Krešimir (HDZ)** Poštovani gospodine potpredsjedniče. U traženju pune istine o svemu onome što se dešavalo tijekom procesa privatizacije INA-e od 2002. godine do danas, trebaju nam točni navodi. I u tom kontekstu ispravit ću sljedeći netočni navod uvaženog zastupnika Marasa, koji je na početku svoje rasprave rekao, na međunarodnom javnom natječaju prijavile su se dvije tvrtke. Netočno. Prijavile su se tri tvrtke, MOL, OMV i ... O tome treba voditi računa i mislim da je to isto tako doprinos kvaliteti rasprava koje ćemo imati u budućnosti tijekom rada našeg istražnog povjerenstva. Hvala lijepo. Zahvaljujem. I drugi ispravak netočnog navoda uvaženi zastupnik Goran Marić. Izvolite. **Marić, Goran (HDZ)** Hvala lijepo gospodine potpredsjedniče. Pa cijenjeni kolega Maras je kazao da nije bilo ograničenja da se za preostalih 19% dionica u vlasništvu Vlada Republike Hrvatske uvede i drugi strateški ulagatelj kao npr. OMV. Pa temeljem ugovora u međusobnim odnosima dioničara koji se odnosi na INA industrija nafte potpisano 17. srpnja 2003. članak 9. stavak 1. ipak ima takvih ograničenja. On kaže: "Ako Vlada da u bilo koje vrijeme svoje odobrenje bilo kojem ulagatelju osim strateškom ulagatelju za stjecanje više od 10% temeljnog kapitala INA-e, u skladu s člankom 10. stavak 4. Zakona o privatizaciji takvo će se odobrenje dati i strateškom ulagatelju pod istim uvjetima". To je obveza Vlada Republike Hrvatske strateškom ulagatelju MOL. Hvala lijepo. Idemo dalje na raspravu po klubovima. Sada su na redu klubovi, rasprava po klubovima prvi je klub IDS-a uvaženi zastupnik Damir Kajin. Izvolite. Poštovani gospodine potpredsjedniče. Nema nikoga iz Vlade možda bi i oni trebali ovdje biti, gospodo zastupnici. Evo prema ovim replikama vidim da su se svi oboružali sa nizom podataka i to će biti sigurno dobro i to je sigurno korisno za ovu raspravu. Zašto? Zato jer javnost treba saznati punu istinu ma ne samo oko privatizacije INA-e, nema potrebe bilo što zataškavati vis a vis naše budućnosti. Javnost isto tako treba saznati punu istinu i ovdje im famoznim vatrogasnim vozilima eto i sudskih dokumenata iz Washingtona saznajemo u rujnu 2002. godine IM Metala platio 200 tisuća njemačkim maraka, nekim dužnosnicima u studenom 2002. ETF uplatio 250 tisuća eura i IM Metalu kao nagradu za ugovore hrvatskom MUP-u. U prosincu 2004. pa idemo dalje ETF je platio 57 tisuća 500 dolara, zatim je 2006. plaćeno 174 tisuće eura pa još 217 tisuća eura. Jednom riječju između 2002. i 2008. godine Daimler je ETF je platio oko tri milijuna eura, IM ne bili dobili posao prodaje vatrogasnih vozila itd. Znači jedan lijep kontinuitet različitih političkih struktura. Znači rekoh javnost treba znati punu istinu oko privatizacije INA-e. Ako ne ide drugačije je onda dobro došlo ovo istražno povjerenstvo. I zato kao što smo imali prilike slušati jučer neće biti nikoga tko će biti protiv tome. No, moj dojam je tu se slažem, da odgovornost nije samo na jednoj vladi. Zašto? Privatizacija INA-e je počela 2002. godine. 2002. godine sam također sjedio ovdje u Parlamentu sa Kramarićem, iako tada nismo bili u koaliciji, glasali smo protiv prodaje INA-e. ja osobno smatram da je već tada to bila greška jer smo prodali 25% dionica INA-e. nije bitna sada cijena a ustupili smo 50% upravljačkih prava. Greška je normalno bila i svaka daljnja privatizacija INA-e koja se je vršila nakon 2003. u sastavu narednih vlada. Zašto govorim da je bila greška? 1990. INA je bila to svi znamo gigant. 1990. INA je mogla kupiti i MOL i OMV i i LUKOIL zajedno, a danas vidjeli smo postala je lovina. INA je ne znam da li možda griješim na neki način u onom financijskom smislu u jednom dobrom dijelu iznijela i rat. Je da se malo švercalo sa agresorom, što ćemo tako je bilo vrijeme, je da je to bilo sramotno, ali za ono razdoblje posve normalno. Oni koji su tu rabotu prozivali ti su bili šikanirani, ti su bili proganjani, osporavani. Ali bez obzira na sve ja opet mislim, a oni koji su to radili su se jasno bogatili. Ali bez obzira na sve INA-u se nije smjelo prodati. S druge strane vidimo da je od rata prošlo, koliko, 15 godina, od međunarodnog osamostaljenja punih punih 18 godina. Pa to je pola jednog radnog vijeka. I onda si čovjek postavlja pitanje što smo mi kao nacija, kao država napravili u tih 15 godina. O.k obranili smo zemlju i zahvala svakome tko je u tome sudjelovao poglavito tko je dao žrtvu za obranu. Njemu treba podići spomenik do neba. Ali s druge strane ajmo mi pogledati taj period, ne zazivam nikoga od '45. do '90. zapravo pedesete do osamdesete, u onih 30 godina kada je postavljena industrijska osnova zemlje, kada su svi koji su mogli radili ili došli do posla, gradile su se bolnice, škole, dobro rade se i danas, putevi, turistički objekti. Svi su manje-više bili zaposleni rekoh, i stvorena je ta neka energetska osnova, stvorena je u tom periodu i INA koja je zasigurno može se reći bila možda i najveća kompanija tada tada u Istočnoj Europi. Od '95. do danas osim privatizacije, rasprodaje treba bit pošten, spomenuti 500, 550 kilometara autocesta, sve smo privatizirali, sve smo otuđili, a najbolji primjer deprivatizacije na hrvatski način je možda INA. Dobro, kod INA-e pretpostavljam neki su i zaradili. Tko je zaradio? Prije svega mislim tu na građane Hrvatske koji su prodavali one pakete, dionice, bilo je to 2006., 2007. To je bilo model možda da se nekome INA-u može podastri, a dobro je sigurno taj model došao onima koji su ga osmislili i za izbore 2007. godine. No što je bitno, nikada više Hrvatska država neće posjedovati bojim se jedan takav sustav kakav je INA. Dobro je da još nismo privatizirali Hrvatsku elektroprivredu iako se bojim prema nekim najavama da i toj elektroprivredi se ne piše dobro jer bi ista trebala započeti privatizaciju u njoj, trebala bi početi 2014. godine. S druge strane vidimo brodogradnje na izdisaju, ponos hrvatske industrije nekada, željezare, cementare se u ovoj zemlji zatvaraju. Naši hoteli su devastirani, sva sreća da se otvorilo nešto privatnih tvrtki, ali sve zajedno to je izuzetno malo i to je ono što nas boli. I onda se sad dolazi do još jednoga pitanja revizije same pretvorbe. Sigurno je jedno da uspješne tvrtke nitko neće revidirati, koliko god da su oni amoralno jasno stekli te tvrtke birat će se neuspješne, ali i uspješni i neuspješni neću reći da su bili lopovi ali su bili maheri pogotovo kad je riječ o pretvorbi. I ako sad ugradimo odredbe o nezastarijevanju zastare kroz pretvorbu u Ustav, a po istoj ništa nakon toga ne poduzmemo a uvjeren sam da nećemo samo ćemo potvrditi tko jamio, jamio. E sad zašto ja to govorim? Tko može danas revidirati recimo pretvorbu, privatizaciju INA-e? Ja tvrdim nitko. Pa Mađari su je kupili, znači stranci. Od koga su je kupili, kupili su je od Vlade pretpostavljam u dobroj vjeri. Tko to može osporiti? Bojim se nitko, osim ako se ne utvrdi da je u pozadini jedne takve privatizacije bio kriminal, da vidimo znači da li je netko nešto vis a vis tog posla stavio u džep. To bi trebao bit na neki način bit ovog istražnog povjerenstva. Da li je možda bio uvjet, o tome ću možda malo kasnije govoriti jer se isti ljudi pojavljuju tu i tamo, znači da li je bio uvjet privatizirajmo INA-u pa da bi menadžeri Podravke preuzeli Podravku, to je također bitno. Jasno da je bitno za običnog građanina zašto nam INA prodaje nekvalitetan benzin. S druge strane, što je INA, kao što se pitao gospodin Maras, od onoga što je obećala uspjela realizirati, da li je modernizirala Sisačku rafineriju, …/Govornik se ne razumio./… tj. Rijeku. Što radi sa plinskim biznisom, zašto i danas dopuštamo samo jednoj kompaniji možemo reći gotovo apsolutni monopol, a to se sigurno dogodilo nakon što su oni otkupili 20 i nešto tih benzinskih stanica Tifona. Postavlja se pitanje zašto smo zajedno sa INA-om privatizirali neke druge monopole kao što je T-HT, kao što su banke, kao što je Duhan, kao što je prije spomenuta Pliva. Koliko je rudnih blaga, rezervi nafte, plina preneseno sa prodajom INA-e MOL-u. Dvije godine nam je trebalo da INA plati obveze države, a s druge strane dopustili smo INA-i monopol. Što bi se dogodilo da neki mali trgovac, da neki mali obrtnik, neki mali poduzetnik ne plati dva, tri mjeseca svoje obveze, pa istoga časa bi bio blokiran. Zašto je INA u svemu ovome bila pošteđena? Zašto su ljudi koji su privatizirali INA-u u ime Hrvatske države ili za račun Hrvatske države na kraju postali njenim direktorima i obnašali cijelo jedno desetljeće funkciju vođenja te tvrtke za novoga vlasnika. Ista stvar je sa T-HT-om, ista stvar je sa nizom drugih banaka da ljudi koji su vršili u ime Hrvatske države privatizaciju na kraju su nastavili za novoga vlasnika voditi te kompanije pa si čovjek postavlja pitanje kome su zapravo služili. Da li su u startu služili novom vlasniku strancu ili su služili Hrvatskoj državi. To su pitanja na koja treba dobiti odgovor. Ne može ovdje biti nikome ništa ono što se kaže da nije čudno, s druge strane vidimo da ti ljudi iz tih kompanija danas postaju stupovi društva, postaju savjetnicima Vlade, savjetnicima predsjednika, a naš Sabor nekako za sve je kriv. ne možda nego sigurno smo mi dizali ruke za te zakona, za te pretvorbe privatizacije, ali ipak pravi maheri pretvorbe privatizacije sjede sa druge strane ovoga trga. S druge strane vidimo mediji, kad je riječ o ovim kompanijama u pravilu šute. Zašto šute? Zato jer najveća sponzorstva, oglašavanja dolaze od njih, od INA-e, MOL-a, banaka, Duhana itd. Oni koji progovaraju e oni bivaju izvrgnuti ruglu upravo tih medija, a stvar je jasna, da je Hrvatska na svome nakon tih sramotnih privatizacija pogotovo monopola, gotovo bih se usudio kazati "ostala bez svog suvereniteta". Jer suverenitet nije samo vojska koja nota bene sluša NATO-ove generale, ok ili policije ili Sabor, koja sluša sve što Europa predlaže, već suverenitet podrazumijeva da imate jednu jaku naftnu kompaniju, da imate jaku telekomunikacijsku kompaniju, da imate svoje banke, da imamo svoja brodogradilišta, da imamo punu zaposlenost, a mi smo na najboljem putu da bez svega toga ostanemo, da budemo na neki način samo poslušno roblje i da ovisimo o tuđem novcu, o 45 milijardi eura vanjskog duga što će uskoro narasti na 60 milijardi ili ne znam koliko itd., I onda se mi čudimo zašto je prvi dan Vrdoljakova Tita npr. gledalo 800 tisuća ljudi, jer se još uvijek ljudi sjećaju čovjeka koji je napravio puno loših stvari, da počnem od tih, ali zasigurno i puno toga dobroga jer je omogućio ljudima na ovim prostorima da na svome koliko toliko budu svoji i pitanje je kad će se to ponovo ponoviti. A mi smo, ponavljam, još jedanput ću reći, prodali sve monopole. Prodali smo sve monopole, prodali smo naftnu industriju. Prodali smo ili prodat ćemo Hrvatsku elektroprivredu 2014., Duhanske monopole, privatizirali smo banke, željezare itd. i mislim da bi o tome također trebalo progovoriti. Jučer sam pročitao, sinoć ili jutros vrijedno jedan interesantan tekst gospodina Gojka Drljače iz Večernjaka, neće se valjda uvrijediti ako ga parafraziram ili citiram i postavlja se pitanje zašto isti ljudi se uvijek pojavljuju i oko INA-e i oko Podravke. I tako je bilo i tada 2002. i tako je danas 2010. godine. Međutim, još jedanput da kažem, bit je ostali smo na neki način bez ekonomskog supstrata, o tome ovisi i naša budućnost, to je bit, bez vodećih hrvatskih tvrtki ni Hrvatska neće biti ono o čemu su naši građani sanjali, prodajemo dušu i to je zapravo loše a narod zanima i to treba priznati raščišćavanje. Za njega nije bitno, govorim sad o narodu da li se radi o nekoj pretvorbi iz 2002., 2005., 2007., 2008., nije bitno da li se radi o IDS-u, HDZ-u, SDP-u ili HNS-u. Narod je protiv politike. Nemoj dirati mene pa ja neću tebe i apsolutno treba sve otvoriti ali isto tako tijela pravosudne vlasti ne smiju jasno, samo to ne, ne smiju podmetati. Sve neka ide van. Eto, neka ide i onim mercedesovim kamionima, neka ide apsolutno sve šta se jednostavno u tom periodu prošlih 10 ili 15, ili od 90. godine na ovamo naprosto radilo. Ja želim svaku sreću jasno ovom povjerenstvu. Ako se sud primi posla onda ćemo temeljem zakona zastati s radom na istom. Grešku čovjek može prihvatiti, kriminal nikome se ne smije naprosto oprostiti.

Zahvaljujem. Imamo jedan ispravak netočnog navoda, uvaženi zastupnik Krunoslav Markovinović. Izvolite. ako pričamo o cisternama i kamionima koji su spomenuti ranije netočno je da je to sve što se ovdje događalo. Točno je da se vrši istraga o nabavi vatrogasnih cisterni koje je nabavila Istarska županija, prema tome budimo korektno. To je jedno. Drugi ispravak ako govorimo o tome da je Tito napravio ovdje dobroga, puno toga dobroga je, zbog njega mislim da imamo s potomcima gotovo milijun stanovnika manje u ovom trenutku.

Na redu je uvaženi zastupnik Boris Kunst u ime kluba HDZ-a. Izvolite. Poštovani potpredsjedniče, kolege zastupnici. Na početku želim naglasiti što smo već mogli i čuti od kolege iz SDP-a da klub Hrvatske demokratske zajednice podržava Prijedlog o osnivanju Istražnog povjerenstva za utvrđivanje činjenica u vezi sklapanja Ugovora o međusobnim odnosima INA-e i strateškog partnera MOL-a. Klub Hrvatske demokratske zajednice smatra da ćemo u svakom slučaju dobiti i kvalitetu više kada ovaj prijedlog dopunimo s pitanjima o stjecanju upravljačkih prava MOL-a u odnosu na vlasnički udio u INA-i. Sigurno da cilj rada istražnog povjerenstva mora biti utvrđivanje svih okolnosti i činjenica u vezi privatizacije INA-e kao i svih okolnosti i činjenica povezanih sa svim ugovorima potpisanima između Vlade Republike Hrvatske i strateškog ulagača MOL-a a ne samo pojedinih ugovora kako je to predložio SDP. INA je sigurno i to se slažem sa zastupnikom Kajinom koji je ovdje bio je bila 2002. godine hrvatski gigant i sigurno da je onda neumjesno uopće uspoređivati vrijednost dionica iz 2002. godine INA-e i danas. Mislim da je to neumjesno jer podsjetimo se da je 2002. godine INA zapošljavala 17 tisuća radnika. U posjedu je imala 450 maloprodajnih mjesta u zemlji i inozemstvu a nakon financijskog restrukturiranja iskazala je profit od 350 milijuna kuna. Kako je privatizacija INA-e primarno političko pitanje hrvatska je Vlada u razdoblju od 2000. do 2003. zbog budućnosti hrvatske ekonomije morala voditi računa da zadrži strateške pozicije u INA-i tj. ne dopustiti strateškom ulagaču znatni utjecaj upravljanja tom tvrtkom. da u hrvatskoj budućnosti ta privatizacija nažalost nije donijela nova radna mjesta a niti onaj rast i razvoj koji bi sigurno bio poželjan makroekonomskoj politici Republike Hrvatske. U ugovoru iz 2003. godine kada je država imala 75% dionica a MOL je sa 25% dionica imao dva od sedam članova nadzornog odbora i dva od šest članova uprave. No, poslovni plan niti njegove izmjene nisu se mogle donijeti bez suglasnosti barem jednog MOL-ovog predstavnika. Zato kad zastupnik Kajin kaže 50% je bilo u principu prava glasa to nije točno, bilo je daleko više je MOL imao utjecaja u tim upravljačkim pravima nego 50%. Da je bar bilo 50%. Čudno je to bilo u to vrijeme ali to je bilo tako. Tada su već počeli podsjetimo se i početni sukobi INA-ine uprave i Vlade Republike Hrvatske u to vrijeme što je jasno pokazalo da zapravo nije postojala jasna slika pozicioniranja hrvatske naftne kompanije na europskom tržištu naftnih derivata i da ta tehnika prodaje prve četvrtine dionica strateškom partneru pokazala se pogrešnim potezom tadašnje Vlade odnosno pogrešnim putem. Iako su pojedini predstavnici tadašnje Vlade javno iskazivali svoje zadovoljstvo sa listom od 10 pristiglih ponuda za kupnju udjela od 25% plus jedne dionice u INA-i. Činjenica je da su taj interes više manje pokazali drugorazredni europski naftni prerađivači čiji je primarni interes tada bio preuzimanje INA-ih tržišnih pozicija a ne ulaganje u prerađivačke kapacitete INA-e. Ne treba zanemariti činjenicu da je tadašnja Vlada Ivice Račana bila u ostavci kada je 21. srpnja 2002. godine na zatvorenoj sjednici odlučila o izboru tvrtki odnosno MOL-a za strateškog partnera INA-i. Podsjetit ću isto tako kolege iz SDP-a da takva odluka Vlade u ostavci tada nije donijeta jednoglasno, da je upravo tada zamjenik premijera upozoravao da Vlada u ostavci ne bi smjela donijeti tako značajnu odluku. Iz svega ovog što sam do sada rekao razvidno je da je sigurno potrebno proširiti djelokrug rada Istražnog povjerenstva kako bi se utvrdile činjenice koje cijeli niz godina sigurno izazivaju sumnju i zbunjuju javnost kako to da netko tko ima udio u INA-i od 25% plus jednu dionicu ima veći i presudni utjecaj u donošenju odluka od većinskog tadašnjeg vlasnika a to je bila država. Nešto nevjerojatno da bi se u to vrijeme većinski vlasnik odrekao svog značajnog utjecaja sa 75% u odnosu na drugu tvrtku koja ima 25%. Pa nameće se i logično pitanje da li postoji tu neki i drugi dogovor, da li postoji neki tajni ugovor sa MOL-om koji je skriven od javnosti kada su članovi uprave i nadzornog odbora INA-e posebno predstavnici MOL-a dobili takvu poziciju koja im daje veća upravljačka prava od većinskog vlasnika tj. države Hrvatske. Zato još jednom naglašavam, a posebno radi iznimnog interesa javnosti potrebno je izvršiti cjeloviti uvid u postupak privatizacije INA-e i ugovorne odnose Vlade Republike Hrvatske i MOL-a, a posebno zbog činjenice da je ugovorom o kupoprodaji dionica i ugovorom o međusobnim odnosima dioničara od 17. srpnja 2003. godine strateški ulagač stekao upravljačka prava nad INA-om i pravno i faktično nerazmjerno vlasničkom udjelu, odnosno stekao je znatno veća upravljačka prava nego što bi prirodno proizlazila iz stečenog vlasničkog udjela. Iz ovog što vidimo sve u svemu bit će sigurno dosta posla za Istražno povjerenstvo. Zato ne vidim čemu žuči danas od upravo one strane koja je odabrala MOL kao strateškog partnera. Čemu žuči danas protiv tog odjedanput njihovog odabira koji je bio tada 2002. godine. A inače, kada govorimo o savjetnicima itd. podsjetit ću vas da je skoro tadašnja Vlada cijelu jednu londonsku četvrt skoro iznajmila da ih savjetuje, hoćete od restrukturiranja, privatizacije do PR poslova koji su vodili u to vrijeme za Vladu iz razdoblja 2000./2003. Eto hvala lijepa. Zahvaljujem. Imamo jedan ispravak netočnog navoda. To je uvaženi zastupnik Davor Bernardić. Izvolite. **Bernardić, Davor (SDP)** Poštovani potpredsjedniče Sabora, kolega Kunst je izrekao više netočnih navoda. Ispravit ću dva. Rekli ste da taj potez prodaje strateškom partneru nije osigurao gospodarski rast. Moram vas podsjetiti što ste i sami rekli, da je INA u tom razdoblju poslovala sa dobitkom i da je gospodarski rast u 2003. godini bio rekordan gospodarski rast u Europi koji je Hrvatska ostvarila. je tim ugovorom pripala su većinska upravljačka prava strateškom partneru. To nije točno. Strateški partner je mogao možda imati nešto veća prava nego broj dionica, no ne veća prava od većinskog vlasnika od Republike Hrvatske. Zahvaljujem. A sada u ime predlagatelja, uvaženi zastupnik Gordan Maras. Izvolite. **Maras, Gordan

sa prvim ugovorom. Nema više ugovora, nego još samo jedan ugovor koji je sklopila tadašnja Vlada nakon privatizacije INA-e i to treba formulirati i staviti u prijedlog i izglasati. Odmah da dam odgovor s obzirom da je gospodin Kunst izrazio upit, sumnju da možda postoje još neki ugovori. Ne, ne postoje ugovori nikakvih tajnih ugovora nema. Jer kad radite natječaj natječaj međunarodni kad se mogu javiti više ponuđača, kada prodate kompaniju, a rekao sam usporedbom sada i onog što je bilo 2003. za 40% više nego što bi danas dobili da prodajete na tržištu kapitala. 40% više je tadašnja Vlada dobila vrijednosti i novca za dionice koje je prodala strateškom partneru. Kada dobijete partnera koji se obaveže u kompaniji, investira svoj novac i kaže, da modernizirat ćemo dvije rafinerije. To će biti investicije koje će pokrenuti hrvatsko gospodarstvo. Kada dobijete takvog partnera, pa normalno da smatrate da je to bio dobar posao. Kompanija i to je rekao dobro gospodin Kunst, jer 2002., 2003. je bila u puno boljoj situaciji nego što je to danas. Ali gospodo pa tko je bio u poziciji da upravlja INA-om zadnjih šest godina, pa nije valjda SDP? Nije valjda SDP imenovao Upravu INA-e od 2004. do 2010. godine? Nije valjda SDP imao svog predstavnika kao predsjednika Nadzornog odbora od 2004. do 2010. godine. Pa ne možemo prebacivati odgovornost za INA-u sa sebe, a upravljali smo cijelim sustavom 6 godina kada kada se ništa investiralo u INA-u nije. I tu treba biti iskren i reći, da zbog toga što nije bilo investicija danas INA nije u situaciji kao što je bila 2003. godine. S druge strane, rekao je kolega Kunst 2003. godine u tom ugovoru definirano je da strateški partner, ali pazite tu se radi strateški partner ako već investira određeni novac pa mora imati i neku participaciju u pravima. Dva od sedam u Nadzornom odboru i dva od šest u upravi. O ovim pravima koje vi govorite gospodine Kunst radi se o pravima koja se zovu zadržana pitanja i govore samo o najstrateškijim pitanjima pitanjima unutar kompanija. O upravljanju kompanija tu nema nikakvog govora. Hrvatska je imala u svojim rukama upravljanje INA-om svih ovih šest godina. Sa druge strane investicije, investicije su bile definirane ugovorom kako će ići, znači nije tu bilo mogućnosti da uprava onda kaže e ne mi nećemo investicije, ako su to već potpisali u prvom ugovoru. Znači nemojte govoriti da je MOL mogao štopati investicije. Ne, MOL nije mogao štopati investicije, investicije su štopali oni koji su neodgovorno upravljali kompanijom 6 godina i zbog toga INA nije u poziciji kao što je bila 2003. godine. I to je paradoks cijele ove priče, vi govorite da je tad bila gigant, a 2010. da je patuljak. A tko je zaslužan što je patuljak? Onaj koji je 6 godina upravljao INA-om, a to nije sigurno bio SDP i ako treba i na to pitanje povjerenstvo treba dati svoj odgovor. A sada još jedna stvar, kolega Marić je rekao da se moralo pitati MOL oko toga da li može netko drugi ući i ponuditi nešto za ovih 19% dionica o kojima sam govorio i da netko može još ući kao potencijalni investitor i strateški partner. Istina, ovo šta je kolega Marić pročitao je točno, ali to samo sugerira pravo prvokupa. Moguće da bi, da je OMV ili netko drugi ponudio više novca, možda MOL ne bi pristao kupiti te dionice, možda bi se onda moglo to prodati drugom strateškom partneru. O tome se radi. Pravo prvokupa ne govori i ne sugerira u čijem smjeru treba ići dalja privatizacija, nego samo ako ovaj koji je već uložio želi pod tim istim uvjetima kao šta je netko drugi ponudio kupiti dionice da onda može. Znači mogao se apsolutno ne stoji teza da se nije moglo još nekoga uključiti u privatizaciju INA-e da se to htjelo, ali nisam ja gospodo javno objavljivao da je MOL strateški i dobar partner nakon sastanka u Budimpešti, nego je to bivši premijer Sanader puno prije nego šta je isteklo 5 godina od prvog ugovora, i puno prije nego šta je MOL uopće ponudio javnu ponudu za dionice hrvatskim građanima. Znači već puno prije postoji indicija da su se stvari dogovorile. A sada oko prava iz ovog izmijenjenog, znači prve izmjene i dopune ugovora. šta, zbog čega mi kolokvijalno tu se nabacujemo 50, 75% prava. Želim reći hrvatskoj javnosti, i mislim da je to bitno znati da MOL, odnosno strateški partner ima mogućnost u upravljanju INA-om sa samo 2,3% dionica više imenovati upravu 3 svoja člana hrvatska 3 svoja člana, ali oko svih pitanja ima pravo na predsjednika uprave, ali oko svih pitanja ako je 3-3 nema nema ograničenja osim ovih strateških pitanja koja su definirana kao za državna pitanja upravljanju INA-e presudan je glas predsjednika uprave, odnosno mađarskog predstavnika, oko svih pitanja operativnog upravljanja kompanijom, oko toga imenovanja nižeg menadžera, izvršnih direktora itd. Sa druge strane u nadzornom odboru od 9 članova Hrvatska ima pravo na 3, mađarska strana na 5, automatsku većinu, samo 2% više dionica automatsku većinu u nadzornom odboru. Znači opet više prava nego šta bi to trebalo po omjeru dionica nekome pripasti. Ali sada još jedan podatak koji je fascinantan. Za državna pitanja rekao sam su ona pitanja koja definiraju gdje se bez konsenzusa u nadzornom odboru ne mogu neke stvari odlučivati, ali to pitanje obuhvaća da strateški partner, odnosno u ovom slučaju uprava, s obzirom da strateški partner ima ima presudan glas u upravi može raspolagati sa imovinom, prodavati do 10% konsolidirane vrijednosti dugoročne imovine u jednoj financijskoj godini. Znači netko može 10% imovine bez konsenzusa u nadzornom odboru prodati INA-e, radi se o 2 i pol milijarde kuna, bez toga da ima konsenzus hrvatske strane, to oni mogu napraviti. U 10 godina teoretski mogu rasprodati cijelu kompaniju, a Hrvatska ne mora ništa reći, može reći ok, ne možemo, definirali smo ugovorom, vi to imate pravo napraviti. Svake godine 10% vrijednosti može se rasprodati od INA-e, i za 10 godina INA-e teoretski ne mora ni biti, a Hrvatska tu ne može ništa napraviti. I normalno da zbog takvih stvari tražimo raspravu o ovim izmijenjenim ugovorima i zbog čega je to netko dopustio. Hvala lijepo.

2003. su se dionice prodavale sa upravljačkim pravim a i normalno da su bile skuplje. Danas bi dionice bile i znatno jeftinije da je SDP ostao na vlasti, jer je uništio recimo transport INA-in, kompletno i predao u ruke transportiranje derivata odabranim privatnicima, jer je pogodovao jednoj riječkoj firmi i uništio čitav niz malih poduzetnika vlasnika crpki. Dakle srozavanje ugleda u to kratko vrijeme je dovelo do tog da je INA izgubila ugled. Hvala gospodine potpredsjedniče. Pa cijenjeni kolega Maras je kazao da je Vlada Republike Hrvatske prodala 2003. 25% plus jednu dionicu za 40% više nego što bi to danas dobila da danas prodaje, otprilike tako. To nije točno, zato što se ne može promatrati kretanje cijena na tržištu kapitala pojedinačnih dionica od paketa dionica. Istinu bismo dobili kad bi danas MOL svoje dionice i svoju poziciju raspisao javnim natječajem da prodaje i koliko bi dobio za to onda bismo znali cijenu tih dionica, a moja procjena da MOL danas to prodaje Rusima ili nekom drugom dobio bi između milijardu i pol dolara i 2 milijarde dolara. Hvala lijepa. Zahvaljujem. I ispravak netočnog navoda uvaženi zastupnik Boris Kunst. Izvolite. **Kunst, Boris (HDZ)** Hvala lijepa. Kolega Maras je izrekao više netočnih navoda, no ja ću samo dva ispraviti. Prije svega nije točno HNS ovo što ste rekli da nitko nije ometao upravljanje INA-om i da se moglo upravljati INA-om, pa ja mislim da ste vi pametan čovjek, da ne trebate to pričati. Pa gledajte, valjda znate toliko da ako ne može tvrtka donijeti poslovni plan, niti izmjene poslovnog plana bez suglasnosti jednog predstavnika iz nadzornog odbora ili uprave to je Mađara, onda je to veto i tu ne možete vi normalno onda upravljati firmom, pa to je jasno svakome, i malom djetetu, nemojte onda obmanjivati javnost. Zahvaljujem. Idemo dalje s raspravom po klubovima. Na redu je klub HDSSB-a, uvaženi zastupnik Boro Grubišić. Izvolite. Hvala lijepo gospodine potpredsjedniče, nema nitko ni od Vlade ni od INA-e. Poštovani kolegice i kolege zastupnici zamislite da netko od vas prodaje kuću i da dobije kaparu u prvu ruku 25% od iznosa ugovorene cijene, a nakon nekog vremena i onaj ostatak do 47%. Ali već kada dobije iznos od 25% upiše u gruntovnicu vlasništvo na kupca. Svi bi se mi zapitali ima li to veze sa zdravim razumom i zdravom pameću? I to je cijela, zapravo, cijeli supstrat, ove današnje rasprave i predbacivanja i prebacivanja od 2002., 2003. do evo do danas između SDP-a i HDZ-a. Tko je napravio više štete? I ne samo tko je ugrozio državni interes, ja bih rekao, tko ga je oštetio? I stalno osnivamo povjerenstva post festum, prošla baka s kolačima, a mi osnujemo povjerenstvo. Što su sve uopće povjerenstva riješila? Zamislite, Povjerenstvo za nabavku vojnih kamiona nije znalo da njemački ponuđač nudi kamione koji ne odgovaraju standardima. njemački proizvođač, članica NATO pakta, nema pojma kakvi to kamioni trebaju Hrvatskoj državi, također članici NATO pakta. Povjerenstvo za nestanak žita, pšenice iz robnih rezervi prije nekoliko godina, čini mi se da se to zvalo popularno "Šeksovo povjerenstvo", ispričavam se gospodinu Šeksu kojega ovdje nema zato što ga spominjem, što je riješilo? Pa ništa nije riješilo. Povjerenstvo za ispitivanje sukoba interesa Čačić-Tomčić, tako se zvalo nekako prije nekih par godina, čak istražno jel tako? Što je riješilo? Ništa nije riješilo. U ovoj državi trebalo bi toliko ljudi u povjerenstva, počevši od državnog nivoa pa do lokalne samouprave i regionalne samouprave, da zaista je opravdan priljev i pritisak na upis na Pravni fakultet i na Fakultet kriminalistike da bismo se očito, jedan najveći broj tih mladih ljudi treba upravo zaposliti u takvim povjerenstvima. Jer kriminala i korupcije toliko ima da zaista Europa koja upire prstom u nas s pravom upire prstom. Evo, kako se je preko novina koje su pod utjecajem određenih krugova političkih prepucava. Danas smo svjedoci da izlazi upravo pred ovu raspravu naslov u svezi nepravilnosti pri nabavci 200 vatrogasnih vozila u vrijeme koalicijske vlade. Linić, Obersnel sele u Osijek. Odmah nakon toga se isplivavaju, bilo je i čak da kažem pomalo onako škrto i pomalo stidljivo najavljeno da se nešto i oko "Patrije" i vojnih vozila borbenih, oklopnih kako to netko voli reći također postoje određene sumnje. I stalno se čačka i stalno se otkrivaju stvari koje su zapravo prošle. Koje su zapravo koštale Hrvatsku državu i hrvatski narod ovoga stanja, ovakvog jadnog stanja u kojemu se nalazi. I mi raspravljamo post festum i osnivamo povjerenstva. U neku ruku to je pomalo i farsa, ali građanima to nije farsa ne u smislu toga što će to povjerenstvo naći i što će pametnoga izmisliti i izmudrovati jer su novci nepovratno otišli, šteta je nepovratno napravljena i od toga nikakve koristi zapravo za građane biti neće. Pretvorba i privatizacija, tako je govorio ovdje čini mi se gospodin Kajin, ponovno opet o stavljanju u ustavne odredbe da se ide na reviziju pretvorbe i privatizacije. Ali to i kad uđe u Ustav RH pitanje je koliko će biti to moguće operativno provesti. Gdje su aktualni instrumenti, alati inspekcije i sve ono koje bi nekakav strah, bojazan, poštovanje, domoljublje u svezi sklapanja ugovora i u svezi upravljanja hrvatskim bogatstvima stavili na jedan nivo, na jednu kušnju da se napokon to bogatstvo hrvatsko i hrvatska zlatnina i srebrnina ne rasprodaje sveudilj i budzašto. Nema toga. su dakle bili aktualni instrumenti i u ono vrijeme kada se ovo događalo da zapriječe takvu stvar ili bar da upozore na takve stvari? Sjećam se dobro izjava aktualnog premijera, pardon onda aktualnoga, a danas je uteklica, koji je tvrdio da se to mora sa strateškim partnerom riješiti. Da se to mora baš MOL-u dati toliki broj dionica i dati mu upravljačka prava. I potpredsjednik Vlade također, koji je, ne znam što je danas, gospodin Polančec je isto to tvrdio javno na televiziji. U prvoj, dakle u udarnoj informativnoj emisiji, u "Dnevniku", kao udarnu vijest. I danas osnivamo povjerenstvo da to provjerimo zašto su oni to govorili i što se tada događalo. Povjerenstvo na povjerenstvo. Država 45 milijardi eura u, da kažem u minusu, da ne kažem u nečem drugom. Nema povratka novaca. Gospodin Bajić sa USKOK-om i DORH mogu, imaju potrebu natrpati pravnicima, vrsnim kadrovima i zatraživati prostor koji bi imali 2,3 godine, 5 godina što raditi. Ali kakve koristi ima od toga što ćemo nešto iznaći, pretvoriti, a onda opet pustiti većinu tih, da kažem, ne usudim se reći jer ću odgovarati za riječ lopova, evo nek mi netko i oprosti ako to čuje, ako građani od toga nemaju nikakve koristi. Zato ova današnja rasprava koja se očito vodi između 2 tabora radi utvrđivanja nekakve odgovornosti, ja bih rekao prošla baka s kolačima, između SDP-a i HDZ-a, zapravo se mi možda ne bi trebali ni uključiti. To je čista politička igra optužbi između ova 2 tabora pri dobivanju političkih bodova, ali zapravo samo političkih bodova. Privatizirane su banke, privatizirana je, kako reče Kajin, željezare. Marine na moru, hoteli, kako je išlo? Kamo je išlo? Mislim da bi nam trebala, kako je jedanput HSP predlagao jednu ilustraciju političku u neka davna vremena, trebala je gospodarska ilustracija, ne samo ustavna odredba za revizijom, revizijom pretvorbe i privatizacije nego prava ilustracija, ali tko će to provesti, kada se uvijek ista imena vrte, uvijek ista imena kako netko reče, oko INA-e, oko Plive, oko Hypo banke oko ovoga onoga, dokle ćemo tako. U Slavoniji postoji dakle crpilište nafte Đeletovci, ono snabdijeva Hrvatsku sa oko 40% hrvatskih potreba nafte. Netko reče ovdje da je time MOL dobio upravljačka prava nad rezervama nafte, plina, ali nije spomenuo i vode, jer INA u svojim istraživanjima bušeći tražeći naftu i plin ima zabilježena i podzemne rezervoare, podzemne rezerve vode. A to je novi, ako je uopće novi resurs bogatstvo koje jedna država može imati, zbog koje mi Hrvatska stoji na petom mjestu u Europi i negdje 45 mjestu u svijetu, i to će biti novo bogatstvo. A mi ili HDZ ili SDP tko je upravljao s tim, a ja neću upirati prstom ovdje ili da upirem s oba dva prsta, o tome nismo vodili računa. Odnosno oni koji su to radili su raspravljali jesu li za osobnu korist, ja ne mogu to reči to ne treba raditi istražno povjerenstvo, to je stvar pravosuđa, to su stvari ukoliko se dokaže krivica da zatvor, te su stvari izdaja i veleizdaja Hrvatske. Ne oštećenje Hrvatskih interesa, ne ugrožavanje Hrvatskih interesa, to je izdaja Hrvatskih interesa. I zato ne znam, jesam li za povjerenstvo ili nisam, za osnivanje povjerenstva, što će ono odlučiti kada tako i tako znamo da nikada nije bilo produktivno da nikada ništa nije riješilo, ni jedno povjerenstvo ništa nije riješilo, ima li posljedica od rada povjerenstva, evo rekli smo za kamione Povjerenstvo nije znalo da Njemački kamioni ne odgovaraju standardima koje je Hrvatska propisala. To se utvrđuje na sudu, zamislite, prije se to nije znalo. Tako će i ovdje biti isto, naći će se nekakva kvaka. O strateškom partnerstvu, eto MOL je strateški partner pa smo njemu učinili usluge, tako ne bih htio prejudicirati stvari koje će se događati u radu povjerenstva. Đakovština, još uvijek ne znamo koji su golubovi pozobali pšenicu, kamo je nestala. Čiji su? Kojih su boja? Vrapci, komarci? Ne bih htio o tome jer stvar je govorimo o INA-i ali iskreno mogu reći da ne znam jesam li tužniji, tužan sam što vjerujte mi da ne znam hoću li glasati da se osnuje povjerenstvo ili ne kada je to tako svejedno, kada to nema nikakve koristi. Hvala vam lijepa. Zahvaljujem. Imamo tri ispravka netočnog navoda, prvo je uvaženi zastupnik Nenad Stazić. Izvolite. **Stazić, Nenad (SDP)** Uvaženi kolega kažete da Povjerenstvo osnovano za Čačića i Tomčića nije riješilo ništa. To je potpuno netočno, to povjerenstvo je jednoglasno dakle glasovima svih svojih članova nedvojbeno ustanovilo da gospodin Tomčić u vrijeme koalicijske vlasti nije pogodovao tvrtci u kojoj je imao određene vlasničke udjele. Tako je zaključcima toga povjerenstvo skinuto s toga čovjeka blato koje se na njega nabacivalo dugo vremena, iz politikantskih razloga upravo tadašnjih zastupnika HDZ-a. Znači i članovi HDZ-a u tome Povjerenstvu su prihvatili ovakav zaključak jer je ono proizlazio iz činjenica koje je Povjerenstvo razmotrilo i došlo je do jedne nepobitne istine koja je zapravo vratila dostojanstvo i ugled čovjeku kojega se neopravdano prije toga vrijeđalo. **Jarnjak, Ivan (HDZ)** Zahvaljujem. Na redu je ispravak netočnog navoda, uvaženi zastupnik Krunoslav Markovinović. Izvolite. Pa evo moram ispraviti kolegu koji opet spominje da povjerenstvo nije imalo pojma da MAN-ovi kamioni ne odgovaraju. Mislim da je Povjerenstvo znalo sve upravo upravo toliko koliko je znao i USKOK koliko i Državno odvjetništvo, dakle nema papira koje nismo dobili i tu smo definitivno sve znali. znali. A što se tiče povjerenstva onih ranije, ja ipak očekujem da i ono Povjerenstva i Čačića i Tomčića da će uz potvrdu Sabora, išlo je Državnom odvjetništvu, da će doći na red sve ono što smo našli a našli smo stravično puno kriminala u svemu. Zahvaljujem. I na redu je ispravak netočnog navoda, uvaženi zastupnik Andrija Hebrang. Izvolite. **Hebrang, Andrija (HDZ)** Hvala lijepa evo kolega Markovinović je već dio ispravio. Dakle, ispravljam sljedeći netočan navod. Povjerenstvo za kamione nije znalo da Njemački proizvođač, misli se na MAN ne odgovara uvjetima natječaja. Povjerenstvo je znalo da ne odgovara, povjerenstvo je dalo dokaze da je zahtijevana nosivost 5 tona, da MAN nema 5 tona, u sudskom procesu kao što znamo je to direktor prodaje MAN-a potvrdio i upravo na toj spoznaji je povjerenstvo za kamione temeljilo svoju većinsku odluku da bivši ministar obrane nije počinio kazneno djelo. Dakle, Povjerenstvo je imalo dokumente i pravilno ih je procijenilo. Zahvaljujem. Idemo dalje po klubovima. Na redu je Klub HNS-a uvaženi zastupnik Zlatko Koračević. Izvolite. Hvala lijepo gospodine potpredsjedniče, kolegice i kolege. Klub Hrvatske narodne stanke podržava i jednu i drugu inicijativu. ima logike i zahvaljujem se kolegama iz Kluba HDZ-a da proširuju, prvo da podržavaju osnivanje Povjerenstva u jednoj vrlo važnoj temi koja se zove INA i drugo da se čitava priča izanalizira od početka do kraja. To je dobro, to je korisno, u svakom slučaju je za pozdraviti jer govorimo o kompaniji koja nosi 10% bruto-društvenog proizvoda ove države, kompaniji koja direktno zapošljava 10 tisuća a indirektno 50 i ono što je posebno važno kompanija koja je u vrijeme dok je funkcionirala pod našom kontrolom, a to je bilo do nedavno oslonac naše energetske neovisnosti, a koje smo ovim zadnjim ugovorom kojeg je potpisao bivši potpredsjednik Vlade gospodin Polančec Možda nismo izgubili ali je definitivno umanjena, a gotovo sigurno šteta sa izdvajanjem plinskih biznisa je učinjena. Kolika će biti dimenzija te štete? O tom po tom, to će vrijeme pokazati a u svakom slučaju neka buduća vlada će imati izuzetno težak posao u sanaciji nečega što je po meni napravljeno vrlo neodgovorno, bezrazložno i nepromišljeno. Da bismo čitavu priču razumjeli malo snažnije i malo jasnije, klub Hrvatske narodne stranke vezano za ovu točku vraća se upravo na početak te privatizacije. I tvrdimo da je to jedna od vrlo rijetkih privatizacija koja je napravljena prije svega izuzetno transparentno ali u svom pristupu vrlo konstruktivno i strateški, posebno strateški odgovorno. Naime, to nije bila privatizacija i nije se krenulo u tu privatizaciju na način da se omogućava strateškom partneru obveza obveza dokapitalizacije, zadržavanja broja ljudi, pa obično onda kod svih takvih ugovora ljudi su završili na cesti, kojima se zabranjuje prodaja imovine, pa bi se prvo ta imovina prodala. Mislim da je to nama svima jasno i da ne treba tu posebno podcrtavati da se to dešavalo i koliki je kriminal ukupni cjelokupnog privatizacijskog procesa privatizacijskog procesa u ovih 20-ak godina, malo manje od 20-ak godina. Ta dimenzija je poznata posebno onima koji su ostali bez imovine i koji su ostali bez posla i koji su ostali na burzi. Za razliku od svih tih privatizacija s ovom privatizacijom tadašnja koalicijska vlada je krenula na način, prvo, tražili su od INA-e da INA napiše koji je njihov strateški razvoj. Da li razvoj rafinerija, da li je njihov strateški razvoj, povećanje benzinskih tvrtki, da li Sirija, da li Bosna, svi oni projekti koje je u to vrijeme INA razvijala? INA je dobila od Vlada Republike Hrvatske zadatak da napiše koji je njihov strateški razvoj. Iza toga Vlada Republike Hrvatske je raspisala prvi natječaj za prikupljanje ponuda zainteresiranih, ponavljam zainteresiranih uz obvezu da oni daju svoj strateški plan razvoja, da oni daju svoju stratešku viziju razvoja, da oni daju svoju namjeru kako stratešku viziju kako i na koji način INA kao naftna kompanija se treba razvijati. Kada su te ponude i strategije došle stavilo se u korelaciju INA-ino razmišljanje, razmišljanje strateških partnera i stvorila se platforma, to je ključno, strategije razvoja industrije razvoja industrije nafte kao kompanije. Upisano je osnovni ključni strateški elementi upisali su se u tender i u tenderu je vrlo jasno rečeno i to piše u tenderu da strateški, i traži se na drugom natječaju, traži se ponuda i to isključivo i samo najviša cijena, jedini kriterij, najviša cijena 25 plus jednu dionicu. S tim da je u tenderu pisalo da s tom cijenom taj strateški partner dobiva strateška upravljačka prava, ne upravljačka prava. U ugovoru ako ga iščitavate kolegice i kolege vrlo jasno piše koja prava dobiva sa 25 plus jedan što je pisalo u tenderu, ponavljam. Strateški partner kada je kupovao na drugom natječaju, kada je kupovao kada je nudio svoju cijenu znao je što kupuje, da kupuje tvrtku koja ima te i te strateške odrednice i da kupuje mogućnost strateškog upravljanja sa 25 plus jednom dionicom. I postignuta je cijena 4 puta veća nego je bila procijenjena. Od neovisnih konzultacijskih kuća, pa makar one kao što je rekao kolega Kunst koje su zauzele pola Londona ili pola Europe uopće nije bitno, zna se koje su to konzultantske kuće bile i kakve. Ugovor je potpisan i strateški partner sa svoje dvoje ljudi u upravi, dvoje ljudi od 7 u od 7 u upravi, dvoje ljudi u upravi od 6 i dvoje ljudi u nadzornom odboru od 7 upravljaju s tom kompanijom. U čitavom tom vremenu tko je kontrolirao 2004., 2005., 2006., 2007., 2008., 2009.? Tko je kontrolirao? Nadzorni odbor u kojem je taj MOL kao strateški partner imao dvoje ljudi i predsjednika nadzornog odbora kojeg je imala hrvatska Vlada. Oni su kontrolirali kako se i na koji način se kompanija razvija, oni su kontrolira kako i na koji način strateški partner konzumira svoje pravo koje je platio, a u tenderu je to pisalo ponavljam, znao je što kupuje, kako se dalje razvija kompanija? Da li se strateški partner drži ugovora ili da li kompanija prati svoj razvoj definiran ugovorom i strateškim planom? Ponavljam koji je bio u glavnim elementima i sastavni dio tendera. Prema tome, MOL ili kupac ili mogući kupci kada su nudili svoju cijenu znali su što kupuju. A i mi smo znali hrvatska strana znala što nude. Danas imamo što? Danas imamo, da MOL, sa manjinskim paketom, ima upravljačka prava, ne samo strateška. Jer po prvom ugovoru je imao strateška, a ne 100%-tno upravljačka. Danas on ima upravljačka prava i logika govori i svugdje je prisutno u svijetu i to je nešto što je uobičajeno, da možeš dobiti upravljačka prava ali za ta upravljača prava ti moraš platiti bonus. Ovdje bonus da li je plaćen, to je pitanje, svi pitaju. Ako nije bonus plaćen država Hrvatska ima sva prava, sve mogućnosti normalno ako želi da raskine da raskine taj ugovor i da pod kontrolu ponovo vrati nešto što se zove INA naftna kompanija koja je ključna ključna za energetski suverenitet ove države. Ako je strateški partner platio upravljački bonus onda je pitanje državi Hrvatskoj, onda ta sredstva su došla, ona negdje postoje. O čemu govorimo? Ako je platio a Hrvatska država nije dobila ta sredstva pitanje je tko je dobio, gdje su ta sredstva. Ali činjenica je da mi danas imamo tri člana uprave Vlada Republike Hrvatske i tri člana uprave MOL. Mi danas u nadzornom odboru MOL ima pet članova nadzornog odbora, Republika Hrvatska tri plus jedan predstavnik zaposlenik. I tu je jedna po meni nelogična stvar. I Republika Hrvatska

se ne razumije./... nije bitno precizno reći. Ali je bitno precizno reći da otprilike za isti iznos dionice MOL ima pet članova nadzornog odbora a Republika Hrvatska tri za skoro isti, razlika je 2 i nešto posto. Da li je to logično? Drugim riječima sasvim sigurno i slažem se sa kolegom Kunstom, treba istražiti. I tu podržavam. Nije tu baš često ali ovaj put podržavam i kolegu Kunsta govorio u ime kluba HDZ-a. Nameće se pitanje da li postoje neki tajni ugovori jer ugovori jer jednostavno ne želim vjerovati da netko daje nekome upravljačka prava bez da plati bonus, ne želim vjerovati, .../Govornik se ne Da li je povjerenstvo koje je formirala Vlada Republike Hrvatske za pregovore sa INA-om oko definiranja načina kako i na koji način MOL-u dati upravljačka prava. Da li se to povjerenstvo sastajalo? Da li je to samo potpredsjednik Vlade Polančec radio sam, to ne znamo. Znat će se. Da li je predsjednik države tražio u nekoliko navrata da se objavi ugovor koji je bio tajni do određenog vremena, koji je čak i bivšu potpredsjednicu Vlade a sadašnju premijerku iznenadio kad ga je vidjela, za razliku od ugovora koji je napravljen 2003. koji je odmah bio na internetu i svatko ga je mogao vidjeti. Prema Prema tome, ima čitav niz pitanja, neka su s vremenskim odmakom i upravo zahvaljujući vremenskom odmaku pokušavaju se promijeniti, pokušavaju se usmjeriti dalje od istine, dalje od one sadržajne istine. Pokušava se jednostavno na koalicijsku Vladu koja je točno na koncu svog mandata potpisala ugovor, da li ga je trebalo baš u to vrijeme nije bitno ali je čitav postupak provela. Ali od tog vremena do dana današnjeg upravo Vlada Republike Hrvatske je imala kontrolnu mogućnost kroz Nadzorni odbor INA-e i tu se postavlja pitanje što su ti ljudi radili. Ako strateški partner nije poštivao ugovor kojeg je potpisao on je strateški elemenat kaj se delalo. I ključno, još jedanput ću ponoviti. Ako MOL ne može dokazati da je platio premiju na upravljačka prava sa manjinskim dioničkim paketom to pravo mu Hrvatska država mora oduzeti. Ako je MOL to platio treba vidjeti gdje je to platio. Ako Hrvatska država nema ta sredstva netko ima i tu je sad poruka i prilika i državnom odvjetniku Bajiću koji je nedavno dobio potporu u ovom Hrvatskom saboru da opravda to povjerenje, između ostalog i moje osobno. Hvala lijepo. Imamo sad nekoliko ispravaka netočnih navoda. Ali prije toga obavještavam da je sukladno članku 207. stavak 2. Poslovnika isteklo vrijeme za prijavu rasprave u trajanju od 10 minuta u 10 sati 58 minuta. Sada prvi je na redu za ispravak netočnog navoda uvaženi zastupnik Frane Matušić. Izvolite. **Matušić, Frano (HDZ)** Zahvaljujem gospodine potpredsjedniče. Netočno je da je privatizacija INA-e bila transparentna. Upravo je u toj privatizaciji inaugurirana strategija tajnosti pregovora navodno sa ciljem da se postigne što bolja pozicija hrvatske Vlade. To nije istina. Upravo kroz ovaj ugovor je jasno da je strateški partner sa sa činjenicom da odluke na nadzornom odboru moraju biti važnije odluke, moraju biti donesene sa najmanje šest glasova što uključuje jedan glas MOL-a a te odluke su doista izuzetno važne. Svaka ta odluka je izuzetno važna, dala je njima veća upravljačka prava. Drugo, rekli ste da je vrijednost postignuta na ovom natječaju četiri puta veća od realne, od one koja je bila predviđena. To nije istina jer to bi značilo. .../Upadica se ne čuje./... Pa nije procijenjena vrijednost bila 500 milijuna dolara za cijelu firmu. O čemu vi govorite? Bila je najmanje oko milijardi 800 milijuna dolara je bila procjena vrijednosti. Oni su platili 505 milijuna. To bi značilo da je cijela INA vrijedila po vašem u u tom momentu 505 milijuna dolara. Nemojte obmanjivati javnost. A gdje je otišla premija od 100 milijuna dolara to ćemo tek utvrditi. **Jarnjak, Ivan (HDZ)** Ne možemo, iz klupe se ne može dobacivati. Tko se hoće javiti za riječ dobit će riječ po regulama kako piše.

MOL 2003. godine dobio samo strateška, a ne i prava uprave. Jer da je upravo bilo 5000 članova nadzornog odbora, a 2 člana iz MOL-a, iz Hrvatske ja govorim, 2 iz MOL-a, a sve se donosilo sa 5001 glasom, prema tome to su upravljačka prava. A sjetimo se da upravo 3. siječnja 2000. godine je pri podjeli plijena kako je to koalicijska Vlada uredno napravila upravo HNS dobio odgovornost pored obnove i izgradnje za INA-a. Pa prema tome njegova odgovornost je najveća.

izjava gospodina zastupnika Koračevića koji je ustvrdio da su strateški planovi razvoja i njihova usklađenost bili jedan od najvažnijih kriterija Vlade Republike Hrvatske uz cijenu glede donošenja odluke. Dobro zvuči ali nije istina. Najvažniji kriterij je bio bonus premija. A što o planovima strateškog razvoja INA-e je mislio i misli MOL najbolje pokazuje i sljedeća činjenica da je MOL ukinuo odmah sektor za strateško planiranje i razvoj poslovanja u INA-i. Hvala lijepo. Zahvaljujem. I zadnji ispravak, uvaženi zastupnik Boris Kunst. Izvolite. **Kunst, Boris (HDZ)** Hvala lijepa. Pa netočan je navod da su samo predstavnici MOL-a mogli utjecati na strateške planove, a da u principu poslovanje INA-e nitko nije ometao. Ja ću vas podsjetiti na sukob koji je počeo prvi 2003. godine između upravo Uprave INA-e i Vlade tadašnje kad se nisu mogli donijeti poslovni planovi niti izmjene poslovnih planova jer su to blokirali, stavili su veto predstavnici Mađara u nadzornom odboru i u upravi. Tako da ovo što je rekao i zastupnik Markovinović, ma nema veze koliko je članova, stvar je u tome da ste vi dali takva upravljačka prava jednostavno sa 75% tko ima upravljačke mogućnosti nije mogao na ništa utjecati. **Jarnjak, Ivan (HDZ)** Zahvaljujem. Nastavljamo raspravu po klubovima i na redu je uvaženi zastupnik Davor Bernardić u ime kluba SDP-a. Izvolite.

Pa ovo je način ako se sumnja u loše poslovne odluke, ako se sumnja u narušavanje javnog interesa na koji način SDP pokreće istragu, ostvarivanjem povjerenstva da se utvrde činjenice. No bojim se da je sve što se događa oko Ina-e koja je danas gubitaška kompanija, koja je danas kompanija u većinskom stranom vlasništvu da je to tek kap u moru svih nepravilnosti koje će se utvrditi u trenutku kad SDP bude preuzeo odgovornost za upravljanje Hrvatskom. Bojim se da je to kap u moru u poslovanju svih i analizi svih javnih poduzeća koji za hrvatsko gospodarstvo imaju presudan utjecaj budući da se u njima ostvaruje godišnji promet od preko 70 milijardi kuna i ne bih volio da kad dođemo u poziciji upravljati Hrvatskom, a uskoro za dobrobit hrvatskih građana, da počnu ispadati upravo iz tih poduzeća …/Govornik Kad se provodi strateška privatizacija onda se ona provodi s razlogom i s ciljem. Jedan od ciljeva je također i može biti širenje tržišta koji je osnovni cilj i bio pokretač strateške privatizacije. Drugi je dokapitalizacija i ulaganje u modernizaciju, također to je isto strateški cilj. Treći obuhvaća sve ovo, a odnosi se vrlo jednostavno na bolje poslovanje. No međutim, kada preuzmete kompaniju i imate najveću odgovornost u upravi onda ste odgovorni za poslovne rezultate u istoj kompaniji. 6 tj. 7 godina HDZ je na čelu kroz obnašanje vlasti u INA-i, 7 godina direktne odgovorni za ono što se događalo u INA-i i tu ne možemo biti isti i moramo podvući crtu. Ako je nešto u strateškom planiranju bilo krivo onda ste vi bili dužni reagirati jer ste tada bili u poziciji vlasti. Ako je nešto bilo krivo budite sigurni da bi Državno odvjetništva i policija koja reagira na puno manjim slučajevima već reagirala u slučaju u slučaju privatizacije starom sedam godina. Ali ta privatizacija 25% dionica INA-e izvršena je najtransparentniji način, to je činjenica, na međunarodnom natječaju prodana je po vrlo visokoj u to vrijeme cijeni po jednoj dionici. Ta znači privatizacija je izvršena na najvišim standardima i zaključci su bili da se provede, a pri tom upravljačka prava nisu bila predana Mađarima kao što je to danas slučaj. Iza toga, u zadnjih sedam godina koliko je vaša Vlada na čelu odgovornosti pa i na čelu odgovornosti za INA-u dogodile su se serije, mogao bih to tako reći, raznih događanja koje su na neki način prodavale dionice INA-e. 7% je preneseno Fondu hrvatskih branitelja, provedena je javna prodaja dionica 17% njih dionica INA-e i 7% je raspodijeljeno zaposlenicima. Taj Fond hrvatskih branitelja odlučio je prodati svoj paket upravo MOL-u. Ono na što mi želimo upozorit i na ono što aludiramo je da je upravo prodajom tih 7% tih 7% MOL došao u posjed više dionica INA-e nego što to ima Hrvatska država i da je upravo zbog tih 7% sa 2,3% više dioničkog udjela tajnim ugovorom koji je potpisan tj. sklopljen na 67. sjednici Vlade Mađari odnosno MOL je dobio 100%-tno upravljanje u kompaniji INA-e. Tu je niz problema koji se otvaraju i niz stvari za koje bi bilo dobro da se ispita i da se na neki način otkloni sumnja od procesa koji su se tada događali. Mi ne tražimo ništa drugo nego da se utvrde činjenice, a činjenice koje su poslije usljeđivale su isto tako da je Vlada odgodila plinski biznis za godinu dana ne bi li INA povećala cijenu plina što je i napravila. međutim, u četiri godine Vlada je preuzela sljedećih pet godina zapravo plinskog biznisa, Vlada je preuzela odgovornost upravo za plinski posao u Hrvatskoj i na taj način, s obzirom da naše tržište tržište nije usklađeno sa tržištem Europske unije kad je plin u pitanju i čekaju nas znatno veće cijene plina na slobodnom tržištu kad uđemo u Europsku uniju je direktno, možemo to tako reći prouzročila vjerojatni gubitak INA-e u iznosu od 4 milijarde kuna. Također oko tog želimo da se utvrde činjenice. Ono što isto tako slijedi potom je otkupljivanje skladišta Okoli za 505 milijuna kuna. Ista ta INA u prošloj godini ostvarila je gubitak od

INA je danas kompanija koja nije zadovoljila strateške ciljeve koji su pred nju bili postavljeni početkom ovog desetljeća. I bojimo se da se INA-i ne dogodi sudbina "Plive" o čemu je pričao zastupnik Maras. Pitanja koja Istražno povjerenstvo treba ispitati su vrlo jednostavna i svode se na elementarnu pristojnost. Ja moram napomenuti da smo mi u ovu sabornicu poslali interpelaciju o analizi rada javnih poduzeća sa ciljem da se ustanovi poslovanje javnih poduzeća koja sa .../Govornik se ne razumije./... prihodom od preko 60 milijardi kuna imaju ključni utjecaj na gospodarski razvoj Republike Hrvatske, da je to odbijeno. Također odbijen je zaključak da se utvrde strateške smjernice rada javnih poduzeća u sljedeće tri godine. Također je to odbijeno. Pa čega se plašimo u tom slučaju? Također je odbijeno da se utvrde kriteriji za plaće, kriteriji za sve one stvari koje mogu pridonijeti racionalizaciji troškova u javnim poduzećima. I to je odbijeno. Bojim se da je slučaj INA-e i Istražnog povjerenstva INA-e tek kap u moru nepravilnosti i nereda u javnim poduzećima, ali i u državi koje ćemo na žalost morati još dugo otkrivati pošto dođemo na vlast. Ono što tražimo su jednostavne stvari, utvrđivanje činjenica, da li je bilo pogodovanja i da li je interes građana i zaštita imovine ostvarena, odnosno da li je zaštićen interes građana i Republike Hrvatske. Prvo što tražimo da se, zašto su MOL-u dana veća upravljačka prava nego što je to uobičajeno. To je pogotovo kad imaju 2,3% udjela više. Zbog čega se u postupak privatizacije nije nije uključila još neka zainteresirana tvrtka? Tko je bio član povjerenstva za pregovore sa MOL-om? Zbog čega je Vlada odlučila preuzeti plinski posao? Zbog čega je kupljeno plinsko skladište Okoli sa plinom u njemu? Da li je bilo eventualnih pogodovanja MOL-u tijekom cijelog postupka? Da li su u ovom slučaju zaštićeni interesi i imovina Republike Hrvatske što je najvažnije i da li je zbog eventualnih nepravilnosti oštećen državni proračun Republike Hrvatske i u kojem iznosu? To su stvari koje SDP traži u radu ovog Istražnog povjerenstva od kojeg očekuje odgovore, jer način na koji i scenarij kojim se pristupalo u odgovaranje na ove probleme i pogotovo kada je riječ oko upravljačkih prava ne može garantirati, odnosno baca sumnju na ono što se događalo u tom periodu kao i tajnog ugovora. I stoga ne bi željeli vjerovati da je Hrvatska, da su hrvatski građani oštećeni u ovom procesu. To će se ustanoviti i ne bih htio da slučaj INA-e bude tek kap u moru svih slučajeva i kostura iz ormara koji će početi ispadati u trenutku kad preuzmemo odgovornost za Hrvatsku. Hvala. Imamo nekoliko ispravaka. Prvo je ispravak gospodin Krunoslav Markovinović. Izvolite. Hvala gospodine predsjedniče. Netočno kolega Bernardić govori da će sve izaći na vidjelo kad SDP dođe na vlast. To iz nekoliko razloga. Jedan od razloga je što njima izvanredno leži uloga Vlade u sjeni i to im je krajnji domet. Drugi razlog je što recimo najjači čovjek SDP-a Slavko Linić iako je oštetio grad Rijeku za 80 milijuna kuna da se izvlači zastarom, umjesto da da ostavku, jer vani daju ostavke za kupnju pelena iz društvenih novaca, a ne ovo. Drugo, netočno je da će ljudi prihvatiti stranku čiji je predstavnik SDP-a normalno, predstavnik SDP-a predsjednik Povjerenstva za istraživanje korupcije, dakle za borbu korupcije opstruira istragu. Pa to je, mislim to se ne događa nigdje! Svaki častan čovjek u SDP-u, vjerujem i u drugim strankama dao bi ostavku da to napravi, ako ih ima. Poštovani predsjedniče, povrijeđen je članak 209. i 214. Poslovnika stavak 3. Dakle, kolega Markovinović, ne da nije ispravljao netočni navod, kolega Markovinović je izrazio optužni prijedlog i dužni ste mu po Poslovniku 214. budući da se udaljio od teme o kojoj se govori izreći opomenu. Optužni prijedlog nije mjesto koje se izriče ovdje i ovo nije institucija o kojoj se o tome raspravlja. Mi smo za sve sumnje aludirali kroz osnivanje Istražnog povjerenstva. bih se s vama da ne treba sabornicu pretvarati u Ured državnog odvjetnika ili nekih istražnih tijela, međutim to se na žalost često događa i ne mislim da, ja ništa nisam dužan, nego ono što mi proističe iz Poslovnika, pa vas molim da za sada ne preuzimate moju ulogu. Idemo dalje, Gordan Maras isto tako povreda Poslovnika. **Maras, Gordan (SDP)** Gospodine predsjedniče, gospodin Markovinović je prekršio 214. stavak Poslovnika, 214. stavak 1., 2., 3., 4., 5., 6., 6. koji govori da svojim izlaganjem ne smije, pardon 5. omalovažavati ili vrijeđati predsjedatelja ili druge zastupnike. On je ustvrdio da je Slavko Linić oštetio nekoga za nešto šta nitko u Hrvatskoj nije ustvrdio, niti odvjetništvo, niti bilo kakav prijedlog postoji oko Slavka Linića i uvrijedio je kolegu zastupnika i trebali bi mu izreći zbog toga opomenu. Ne može se vrijeđati. To je kao da ja sad kažem da je kolega Markovinović oštetio grad Svetu Nedjelju za 128 milijuna 216 kuna, i nikom ništa, i sad se sjednem i idemo dalje. A mislim stvarno. Kolega zastupniče, ja se s vama slažem ukoliko bi te kriterije primijenili na svakoga, tko tako govori u ovom Saboru. koji optužuje bez dokaza, i tako slično. Budući da se ne držimo toga općenito, onda ne vidim zašto bi u jednom slučaju primijenili jedno, a u drugom isto takvom ili gorem slučaju ne primijenili ništa. ja sam protiv toga da pretvaramo sudnicu u državno odvjetništvo, međutim to na žalost se radi ovdje već sustavno od samog početka ovog što ja mogu odgovarati na neki način od samog početka ovog saziva Sabora. Stalno se ovdje iznose optužnice, bez ikakvog dokaza. Čak i kad je dokaz, nitko nema pravo iznositi ovdje optužbe. Čak kad je nepobitni dokaz, jer ovo nije sudnica, ovo je Sabor i molim da se svi, a onda imam kriterije jednako za svakoga. I imamo gospodin Arsen Bauk, izvolite.

Ma slušajte, jeste li me čuli. Ja ne opravdavam ovo što je rekao gospodin. Ma čekajte, ja samo tražim iste kriterije za svakoga. Nemojte imati iste kriterije za ovu stranu, nego imajte i za ovu, pa ćemo onda doći, jako ćemo se brzo složiti. …/Upadica se ne razumije./… Molim vas ja se čitavo vrijeme borim ovdje u ovom Saboru da se ne pretvori u državno odvjetništvo Sabora, a to ste svjedoci, ako ćete priznati da se to sustavno radi, da se, ja evo netko je spomenuo Rončevića, pa to je već ovdje istražen, optužen i osuđen, jesam li ja tada reagirao i tražio ljude nemojte tako, nemojte se tako ponašati u Hrvatskom saboru. Dakle ovo su pitanja, ja ne tvrdim, ja se s vama potpuno slažem, međutim kriteriji mogu biti isti. Ili onda ne govorimo i ne mislimo na isto. dakle gospodin Markovinović je izašao, nije ispravio navod, izašao je iz teme, a što se tiče teme koliko su vaše priče o privatizaciji 2003., točno je pokazao to da ste tadašnjeg ministra gospodarstva Jurčića poslali da spašava "Podravku" od vašeg ministra gospodarstva Polančeca. Zahvaljujem. svojevremena, svojevrsna optužnica i klonimo se toga. Ja molim zastupnike kluba kojem pripadam da se ne upuštaju u nikakvo kvalificiranje, nego da iznose činjenice kritički, otvoreno, nitko ovdje neće zatirati ničiju misao, niti ograničavati, ali molim vas da to bude u skladu sa Poslovnikom, da se nitko ne vrijeđa pojedinačno. Znači držati se teme, govori a nije dobio odobrenje predsjedatelja, svojim upadicama ometa govor, sve su to navedeni razlozi, javi se za povredu Poslovnika i netočnog navoda, započne govoriti o 70-toj temi, kao što se ovdje stotine puta dešava, stotine ne jedanputa, omalovažava, vrijeđa predsjedatelja ili druge zastupnike, svojim ponašanjem odstupa od općih pravila ponašanja u Saboru. Ja ne mislim da je Hrvatski sabor nešto posebno u tom pogledu, bio sam u mnogim, evo bio je i kolega Gajica,

samo korektnost, ništa drugo, ne ograničenje …/Govornik se ne razumije./…, ne da se rasprava ograničava na bilo koji način. Budući da sam na neki način ovdje po nekoj odredbi Poslovnika dužan malo to obrazložiti, oprostite mi što ja ponovo ovo govorim, ali izgleda da moramo, jer imamo različite kriterije za iste stvari.

Do povrede je došlo, Poslovnik ste povrijedili vi na aktualnom prijepodnevu, ja sam zatražio mišljenje Odbora za Ustav, Poslovnik i politički sustav koje je moralo stići u roku od 24 sata, prošlo je više od 24 sata, nikakav odgovor nisam dobio u tom pogledu, vaša je dužnost voditi računa da se Poslovnik poštuje, a to vam sad govorim samo zbog toga što ste tražili isti kriterij. Eto isti, samo zato što ste tražili isti kriterij za sve. Prema tome, i kad opozicijski zastupnik upozori da je prekršen Poslovnik da ga je prekršio predsjednik Sabora i kad mu Poslovnik daje pravo da o tome dobije očitovanje Odbora za Ustav u roku od 24 sata, onda je vaša dužnost da bez obzira što je tražio oporbeni zastupnik takvo objašnjenje i dobije. Hvala. ali neke stvari nisu iste, jer moram vam citirati recimo članak 10. stavak 3., ako se govornik i poslije drugog poziva, drugog znači mora biti dva najmanje, ne drži teme dnevnog reda predsjedatelj će mu oduzeti riječ. U tom slučaju zastupnik više ne može sudjelovati u raspravi o toj temi dnevnog reda. Ja onako za sve, ja ponovno izučavam i stalno čitam Poslovnik ne bi li došao do nečega, ovako malo otkrio neke detalje koji bi nas učvrstili u ovim našim opredjeljenjima i zato zahvaljujem na pomoći. Ja ću predsjedniku Odbora za Ustav prenijeti ovo što ste se vi s pravom žalili da niste dobili u 24 sata, pa ću mu ja to prenijeti, budite uvjereni. Kako sam rekao? Vrlo energično ili što? Odlučno, odlučno ću poduzeti mjere. Hvala vam lijepa. Sada imamo ispravak, gospodin Frane Matušić. Izvolite. **Matušić, Frano (HDZ)** Zahvaljujem gospodine predsjedniče, pa ponovno je SDP plasirao tezu da je privatizacija INA-e bila transparentna. Nije istina. Pregovori su se vodili tajno, odluka je donesena na zatvorenoj sjednici Vlade daleko od očiju javnosti uz protivljenje tadašnjeg potpredsjednika gospodina Budiše i to od strane Vlade u ostavci. Vlade u ostavci koja ne bi smjela donositi takve važne, strateške odluke dok se ne vidi što će biti budućnost te Vlade. kolega kad već govorite o pravima, upravljačka prava, još jedna činjenica. Nije transparentno jer je Vlada rekla da će odluku donijeti samo ukoliko budu 3 ponuđača, najmanje 3 ponuđača. Bile su samo 2 ponude. Oni su rekli samo ako budu 3 ponude onda će se donijeti odluka. Bile su samo 2 ponude, pravovaljane 2 ponude. I druga stvar, upravljačka prava koja su stečena dioničarskim ugovorom su takva da prelaze sva prava koja proistječu iz Zakona o trgovačkim društvima člankom 211. gdje se govori o ravnopravnosti i jednakopravnosti svih dioničara, a koji glasi: "pod jednakim uvjetima dioničar ima jednaki položaj u društvu." To je pravo prekršeno. Hvala lijepa gospodine zastupniče. Imamo još jedan, ne jedan nego još nekoliko. Ana Lovrin, izvolite. **Lovrin, Ana (HDZ)** Hvala lijepa gospodine predsjedniče. Pa evo gospodin Bernardić zastupnik, govoreći u ime kluba, je rekao da je ta privatizacija, misli 2003., izvedena na najtransparentniji način. To je jednostavno netočno. Jer kad bi bilo točno onda bi mi svi ovdje danas znali, a ne bismo raspravljali o tome je li premija za upravljanje strateškog partnera ili ili nije? Je li ugovorena ili nije, da je bilo transparentno. A evo ja citiram gospodina Čačića koji je tada bio ministar u Vladi koji kaže: "Premija je plaćena za upravljanje strateškog partnera." Nedavno smo ovdje u sabornici čuli tadašnjeg potpredsjednika Vlade Linića kada se pitalo gdje su novci od premije, da premija nikada nije plaćena. Dakle, niti tadašnjem potpredsjedniku i tadašnjim ministrima nije transparentno je li plaćena, nije plaćena? Je li ugovorena, a kamoli bi to bilo svekolikoj javnosti jasno. Pa je zato dobro da pomičemo predmet interesa ovog Istražnog povjerenstva malo unatrag. Možda malo još unatrag od 2003. godine pa bi onda možda ispao iz ormara i neki kostur koji bi rekao tko je, kako i po čijem nalogu je INA prodala svoje dionice u Jadranskom pomorskom servisu koji je tada bio vrlo profitabilan, a kasnije tu istu INA-u ucjenjivao za prijevoz. Hvala.

bio tako ustrajan u ponavljanju netočnosti koliko prolaze s vaše strane. Ja vjerujem da vi to znate, ali radi javnosti nećete priznati. A pazite ako osnovni plan tvrtka ne može donijeti bez suglasnosti jednog Mađara onda vam je jasno kako se može voditi poslovanje takve tvrtke. Pa to je jasno i malom djetetu, ne moramo to radi javnosti jedni drugima plasirati kao neistine.

"Kada SDP bude upravljao Hrvatskom državom bit će to isključivo i jedino u interesu hrvatskih građana." Dobro zvuči, nažalost vašu, netočno. Ja bih rekao pretvrdo i nekorektno jer upravo Zakon o privatizaciji INA-e iz 2003. godine čl. 10. stavak 3. je otvorio vrata strateškom preuzimanju MOL-a svih upravljačkih prava u INA-i. Premija je plaćena, temeljem čl. 10. stavak 3. Ugovora iz 2003. godine Vlade Ivice Račana. Prema tome, kad obećavamo nešto hrvatskim građanima onda moramo voditi računa i o nekim vlastitim, ja bih rekao, iskustvima u svojim redovima. Hvala lijepo. Goran Marić još jedan ispravak netočnog navoda pa ćemo završiti sa ispravcima. Pa transparentnije bi bilo da u natječaju je stajalo da se i daju upravljačka prava, a što potencijalni kupci nisu znali. Oni su znali samo da kupuju 25% plus 1 dionicu i prava koja su razmjerna tim vlasničkim udjelima. A naknadno, odnosno istodobno je tek kupcu poznato, ustupljena upravljačka prava što je čak i regulirano Ugovorom o međusobnim odnosima dioničara gdje je taksativno navedeno koja sva upravljačka prava stječe iznad onih koje bi inače proizlazilo prirodno iz 25% plus 1 dionicu, nego čak zadire i iznad 75%. Jer ovim ugovorom je regulirano da mogu, i mijenjali su statut, ali po Zakonu o trgovačkim društvima statut se može mijenjati samo ako za to ima 3/4 postojećih glasova postojećih dioničara. Imamo još jedanput povreda Poslovnika, gospodin zastupnik Davor Bernardić. **Bernardić, Davor (SDP)** Poštovani predsjedniče Sabora ja vas molim da me zaštitite sukladno čl. 214. Ako se kaže da je nešto bilo transparentno, a onda se kaže da nije bilo transparentno, postavlja se pitanje gospodo što ste radili 7 godina? Što su radile institucije ove države? Što je radilo Državno odvjetništvo? Što je radila Policija? Pa jeste 7 godina u poziciji upravljanja? Pa to je opet optužni prijedlog. Ne znam, između ostalog nisam čuo ni članak Poslovnika koji je povrijeđen. Nemojmo nepotrebno koristiti ovaj institut, tko zna po koji put upozoravam, molim vas lijepo. Mi ćemo sada na kratko prekinuti sjednicu zbog komemorativnog skupa koji ćemo održati, a onda će gospodin, u 15 sati, gospodin Maras u ime predlagatelja prvi dobiti riječ u 15 sati. A potom je na redu gospodin Dragutin Lesar u redovitoj raspravi. raspravi. Znači, mi bi sad malo sredimo klupe, da baš nisu toliki papiri naprijed. Ovdje će vjerojatno sudjelovati još neki, obitelj pokojnoga Radića itd., pa ćemo u 12 sati imati kratki komemorativni skup.